(Karsten Hønge): I dag er der følgende anmeldelser, og på baggrund af de mange fremsættelser, skal jeg undlade at læse titlerne op;

Erhvervsudvalget har afgivet beretning om resultater fra Erhvervsudvalgets parlamentariske arbejdsgruppe om at reducere administrative byrder. (Beretning nr. 3). Beretningen vil fremgå af www.folketingstidende.dk.